Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. Дами и господа народни представители, предлагам на Вашето внимание Проект на програма за работата на Народното събрание за времето от 28 до 30 март 2012 г. Започваме с полагане на клетва от обявен с решение на Централната избирателна комисия за избран народен представител от Русенски избирателен район на мястото на госпожа Десислава Атанасова. Атанасова. 1. Прекратяване пълномощията на народен представител. 2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници. Вносители – Валентин Николов и група народни представители. Приет на първо четене на 25 януари 2012 г. 3. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане. Вносител – Министерският съвет. Приет на първо четене на 29 февруари 2012 г.

г. 5. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносители – Ивайло Тошев, Емил Радев и Даниела Миткова. Продължаваме с разискванията, миналата седмица бяха изслушани докладите по този законопроект. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана. Вносител – Министерският съвет. Приет на първо четене на 14 март 2012 г.

2012 г. 8. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Вносител – Министерският съвет. Приет на първо четене на 3 февруари 2012 г. приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 254-01-6, внесен от Анастас Анастасов и група народни представители представители. 10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Два законопроекта: единият – с вносител Министерският съвет на 13 февруари 2012 г., а другият – от Димитър Атанасов на 17 февруари 2012 г. Второ четене на Законопроекта за виното и спиртните напитки – като последна точка от законодателната ни програма за тази седмица. Вносител – Министерският съвет. Приет на първо четене на 9 февруари 2012 г. 12. Парламентарен контрол за петъчния ден, с начален час 11.00, и отново предложение контролът да продължи до 16.00 така както направихме миналата седмица, тъй като до момента има повече от 13 часа необходимо време за отговор от министрите на въпросите и питанията на народните представители. Първо ще подложа на гласуване предложението за проект на програма, а след това – предложението за удължаване времето на петъчния контрол. Моля да гласувате Проекта за програма за работа на Народното събрание за 28-30 март 2012 г.

следните искания. Първо по време е предложението на Мартин Димитров и Иван Костов от името на Синята коалиция като съпредседатели на парламентарната група, които предлагат по реда на чл. 99 от правилника да се проведе изслушване на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов относно позицията на правителството по АЕЦ „Белене”, предвид изтичащия на 31 март 2012 г. срок за решение. Слушаме Ви, господин Димитров. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Изтича месец март и заедно с края на месец март идва и моментът за вземане на решение по проекта „Белене”.

а вероятно ще говори и по темата „Белене”. Ако това се случи, българският парламент все пак ще бъде информиран, но аз лично смятам, че по толкова ключов и важен въпрос никой не би трябвало да натоварва себе си, било то и българският премиер, с еднолично вземане на решение. Би трябвало да има дебат в българския парламент, да се чуят мненията „за” и „против”, дори да има гласуване, ако искате, по такъв ключов въпрос, защото става дума за милиарди левове. Милиарди левове, които в зависимост от решението, което се взема в крайна сметка, ще имат влияние върху българската икономика в следващите поне 30-40-50 години.

Възможността произведеният от руснаците блок да бъде сложен като VІІ-ми на „Козлодуй” например, възможността да има газова централа на площадката на „Белене”. Всички тези въпроси би трябвало да бъдат обсъдени от Народното събрание и да се обединим около най-добрата алтернатива за България. Колеги, по такива въпроси трябва да се търси максимално възможният консенсус от българския парламент. Пак казвам, за нас от Синята коалиция е изненадващо и неразбираемо защо премиерът натоварва себе си с такава огромна отговорност, за която ще му търсят сметка всеки ден. Защо българският парламент не участва във вземането на това ключово за България решение? Благодаря за вниманието. Подлагам на гласуване предложението за изслушване на премиера Борисов относно позицията на правителството по АЕЦ „Белене”, предвид изтичащия срок – в края на месец март, за приемане на решение.

Благодаря

Това е поредна наша мярка, която цели намаляване на разходите на малкия и среден бизнес. Това, което трябва да правим днес, е да търсим начини да разкриваме нови работни места, а не да ги закриваме. Знаете, че с фалирането на малкия и средния бизнес след това дълги, десетки години няма да можем да се излекуваме. Колеги, знаете, че продължава финансовата и икономическата криза, влошава се бизнес средата, което води до

с цел разтоварване на малкия и средния бизнес от излишните разходи и неговото подпомагане. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение.

Следващото предложение е на проф. Станилов от името на Парламентарната група на „Атака”. Той предлага да се проведе изслушване на министъра на външните работи Николай Младенов относно дейността на министерството по повод претенциите на Република

и противоречията с Румъния за шелфа ние предлагаме да се проведе изслушване на министъра на външните работи. С това изслушване, което ще има политически характер, да се отговори на повдигнатия въпрос, който не е повдигнат от нас, а от румънския външен министър, за да се разбере в европейските институции и в медиите, че България няма да остави този въпрос на произвола на съдбата, да го решават

Прекратете гласуването!

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители от всички парламентарни групи! Неслучайно се обръщам към Вас като към колеги от различни партии и цветове. Когато подобно посегателство, като това, бъде отправено и засяга някоя от другите държави, знаем, виждали сме го много пъти в съседни държави и по света, всички партии, всички политически сили и всички граждани от съответните страни правят огромни митинги, на които присъстват не десетки, а стотици хиляди хора. Мобилизира се цялата общественост, цялото гражданско общество, да не говорим за политическия елит, който, разбира се, следва волята на избирателите и своя народ. Какво е положението в България в момента? Втора седмица, ако не беше гражданското общество, ако не бяха медиите, щяхме да бъдем изправени пред ситуация, в която да няма реакция. Единствено президентът откъслечно и много накратко каза нещо в тази връзка. Текат съобщения за разговори на външния министър, който като че ли си е приватизирал темата и по силата на обстоятелството, че е външен министър, счита себе си за единствения, който да отговаря по въпроса. А представителите на суверена, най-високото място, където сме ние, мълчим и се правим, че нищо не се е случило, че няма подобно предизвикателство – нагло и брутално, от румънската страна. В такива случаи българската политическа класа и елит, към който мисля, че принадлежите Вие, трябва да реагира решително и много остро, за да покажем воля, че не бива да се отнасят с нас като към трета ръка държава. Още веднъж Ви призоваваме да

Следващото предложение е от Ангел Найденов – заместник-председател на Парламентарната група на Коалиция за България, който предлага изслушване на премиера Борисов относно актуалната позиция на правителството по АЕЦ „Белене” и изразени намерения за евентуално изграждане на седми блок в АЕЦ „Козлодуй”. Господин Овчаров ще представи предложението. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Нашето предложение е свързано не с поредния изтичащ срок по изграждането на атомната електроцентрала в Козлодуй, а точно с противното. Искам да попитам: докога месец след месец и ден след ден ще се отлага изграждането на един от най-ефективните енергийни обекти в Европа, а мога да кажа спокойно – и в света?

има подписан предварителен договор с „Атомстройекспорт” за това изграждане и въпреки това то е спряно. Искам също така да да разберем всички ние, а и българските граждани, коя е причината, поради която цената на проекта „Белене” се увеличи за този период от време с 2 млрд. 300 млн. Искам също така да знам защо уж по един спрян проект правителството продължава да плаща и за тези две години и половина, почти 1000 дни, е платило 350 милиона, тоест повече, отколкото предишните две правителства, взети заедно? Кой носи отговорност за тези платени средства? Кой въобще си позволява да преразглежда и тихомълком да спира изграждането на един обект, който е стратегически? Бих искал също така да чуя и някакви аргументи по повод обосновките, че когато реакторът е в „Белене”, България е зависима от Русия, а когато отиде в „Козлодуй”, вече става независима; когато реакторът е в „Белене”, ние няма къде да изнасяме електроенергията, когато отиде в „Козлодуй”, вече има къде да изнасяме електроенергия? Искам също така да знам какво се е случило с работата на консултанта? Защо се крият резултатите от неговата работа и докога ще си играем с тази тема? Както се казва в онази поговорка, „по-добре ужасен край, отколкото ужас без край”.

Прекратете гласуването!

Първата причина е, че две години и половина ние поставяме под съмнение енергийната сигурност на България в перспектива, че две години и половина с темата се спекулира, проектът се оскъпява. Ако той не беше спрян, днес на площадката в „Белене” вероятно щяхме да имаме повече от 2000 заети. И като цяло инфраструктурата в Централна Северна България щеше да бъде съвършено различна. Втората причина е, че и парламентът, и обществото се нуждаят от достатъчно ясни аргументи, първо, за резултата от дейността на консултанта, защото той очевидно се крие със спекулативни цели; и второ, за причините, поради които проектът се затормозява и бави. Има ли външен натиск? Ако има външен натиск, от къде е, в каква посока е? Защото той очевидно вреди на националния интерес на България. И трето, за нас трябва да е съвършено ясно, че който работи срещу проекта „Белене” по същество обслужва интересите на нашите съседни и приятелски държави Турция и Румъния. Защото Турция и Румъния градят своите енергийни мощности и го правят в ускорен порядък. И ние трябва да си даваме ясна сметка, че този, който възпрепятства „Белене”, обслужва волно или неволно интересите на Турция и на Румъния. И трябва да е ясно, че това е това българско правителство. Другото е безотговорен подход. Подход, който предполага решение на парче и подход, който поставя под съмнение, както казах, енергийната сигурност и въобще сигурността на България в перспектива. В това число цените на електрическата енергия, която населението и икономиката ще заплащат от 2017-2019 г. Благодаря Ви. Подлагам на прегласуване предложението за изслушване на премиера Борисов по поставения въпрос.

На основание чл. 43, ал. 3 изслушването да се включи като точка от програмата. Уважаеми колеги, с това изслушване ние искаме да предизвикаме дебат, в който да стане ясно правителството и управляващата партия имат ли намерение да строят централата в Козлодуй? Второ, имат ли намерение с един референдум да питат българския народ дали иска да бъде построена такава централа? И трето, да бъде обяснено ясно защо не бива да има руско-български проект защо не бива да има руско-български проект и какво страшно има? Дали руснаците не са някакви сатани, от които ние трябва да се пазим като дявол от тамян? И дали не сме останали със старите си рефлекси – по-рано бяха много добрите руснаци и лошите американци, сега са много добрите американци и лошите руснаци, което за българския национален интерес излиза вън от всякаква логика. Благодаря Ви за вниманието. Гласувайте нашето предложение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за изслушване на премиера Борисов по темата „Белене”.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Просто недоумявам от нежеланието на мнозинството от ГЕРБ да направи не нещо друго, а да повика министър-председателя по един такъв съдбоносен въпрос, както и преди малко по въпроса за наглите претенции на румънската страна. Това са мега проблеми, които не могат да бъдат решавани само от министър-председател или един министър. Това са проблеми, които са от ранга, от нивото, от естеството на вземане на решение и информиране на Народното събрание и на никой друг. И виждате, че три парламентарни групи искат това министър-председателят най-после да дойде и Народното събрание най-после да се произнесе с някакъв акт не с някакъв акт не за друго, а за това дали България ще се нареди или ще остане сред цивилизованите държави, или ще вървим при маймуните. Това е дилемата!

Защото проблемът за „Белене” и за ядрените мощности на страната, разбира се, е цяла Вселена. Безброй въпроси могат да бъдат поставени както от миналото, така и от настоящето, да бъдат направени аналогии с други тъжни примери от последните 22 години, които ни водят в този тупик, в който се намираме. Тук нищо повече, освен най-после министър председателят да дойде и да каже нещо, което трябва и е длъжен да даде като отчет и информация на Народното събрание, за да му помогнем и на него, уважаеми народни представители. Да не стане може би за най-големия резил,

Предложение на Михаил Миков, заместник-председател на Парламентарната група на Коалиция за България, с искане за изслушване на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов. Предложението ще бъде представено от госпожа Масларова. Аз ще прочета предложението. То е: ”Да се проведе изслушване на министъра на труда и социалната политика политика на Република България господин Тотю Младенов относно предприемани мерки във връзка със системното неизплащане на трудовите възнаграждения на работници”. Подлагам на гласуване направеното предложение.

Следващото предложение е от господин Павел Шопов с искане за изслушване на министър Делян Добрев относно вземане на мерки от правителството за спиране растежа на цените на течните горива. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Както виждате, важните и актуални въпроси станаха много. Неслучайно ние ги поставяме по реда на чл. Всъщност мнозинството трябва да си ги внася и да бъдат разглеждани, но като не го прави, ние от опозицията имаме само тази възможност – да Ви подканяме, да Ви изостряме вниманието, дано да ги решите. На На фона на всички тези много актуални, много важни въпроси стои и този. Той се позабрави в последната седмица, предвид на другите, които каскадно следват един след друг, но този въпрос – за ескалиращото покачване на цените на горивата, продължава да бъде един от въпросите номер едно в българското общество напоследък. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги от мнозинството! Този сега нямаше да стои, ако преди две седмици бяхте възприели и гласували предложението на „Атака”, което вкарахме по чл. 47, ал. 7, за

Нека най-после на българското общество, на българските потребители да стане ясно, а това може да стане единствено с изслушване на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, за това какви мерки взема правителството в това отношение – за спиране на това покачване на цените. Правителството и

и обществото не могат да се намесват. на икономиката, енергетиката и туризма господин Делян Добрев относно вземане на мерки от правителството за спиране растежа на цените на течните горива. Гласуваме.

Постъпило е предложение от народния представител Венцислав Лаков като точка в дневния ред да влезе Проект за декларация за противопоставяне на претенциите на Република Румъния за корекции на границата в континенталния шелф на двете страни и признаване в България на румънско малцинство с вх. № 254-03-4 от 23 март 2012 г. С мое разпореждане проектът за декларация е разпределен на Комисия по външна политика и отбрана. До момента не е изтекъл 15-дневният срок по чл. 78, ал. 3

Постъпило е искане от Парламентарната група на ГЕРБ – Искра Фидосова, Красимир Велчев и Димитър Главчев, които предлагат по реда на чл. 43 от Правилника да бъде включена в работата на Народното събрание за тази седмица точка: „Проект за решение за избиране на управител на Националната здравна каса”. Госпожо Фидосова, слушаме Ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Предстои да направим избор за управител на Националната здравна каса – избор, който е изключително важен за цялата здравна система. Знаете, че имаме срок, в който трябва да бъде избран, след като предишния управител беше освободен от този пост. Този срок изтече миналата седмица. С оглед на много важните решения, които предстои да се вземат, които са ежедневни в Здравната каса по отношение на лекарствената политика, по отношение на осигуряване на лекарства за болници, за болни, които ползват лекарства безплатно или с различните намаления, заплащани от Здравната каса, е много важно тази седмица да се включи в дневния ред Проектът за решение за избиране на управител на Националната здравна каса. Нашето предложение – на парламентарната група, е направено, като за управител предлагаме д-р Пламен Цеков. Затова моето предложение е да включим в седмичната програма на българския парламент Проекта за решение за избиране на управител на Националната здравна каса, като моля, госпожо председател, това да бъде точка в утрешното пленарно заседание – точка втора от същото пленарно заседание. Благодаря. Подлагам на гласуване като точка втора в програмата за четвъртък да бъде включен Проект за решение за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса.

Постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 21 до 27 март 2012 г.: - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. Вносител – народният представител Лъчезар Иванов. Водеща е Комисията по здравеопазването. Съпътстващи са Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта Комисията по бюджет и финанси; - Отчет за дейността на Икономическия и социален съвет за 2011 г. Вносител – Икономическият и социален съвет. Разпределен е на Комисията по труда и социалната политика; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. Вносител – Красимир Ципов и група народни представители. Водеща е Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносители – народните представители Огнян Стоичков и Павел Шопов. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстваща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения; - Проект за решение

Проект за Декларация за противопоставяне на претенциите на Република Румъния за корекции на границата в континенталния шелф на двете страни и признаване в България на румънско малцинство. Вносители – Волен Сидеров и група народни представители. Разпределен е на Комисията по външна политика и отбрана; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Разпределен е на Комисията по околната среда и водите, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисията по земеделието и горите, Комисията по правни въпроси и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред; - Проект за решение за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса. представители Красимир Велчев, Искра Фидосова и Димитър Главчев. Уважаеми дами и господа народни представители, Решение № 1725-НС от 22 март 2012 г. Централната избирателна комисия, като е взела предвид, че на 21 март 2012 г. с Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България за министър на здравеопазването е избран народният представител Десислава Вълчева Атанасова, регистрирана в кандидатската листа на Партия ГЕРБ за 19. многомандатен избирателен район – Русенски, в изборите

„Обявява за народен представител Петър Иванов Даскалов, с ЕГН ..., следващ кандидат от листата на Политическа партия ГЕРБ за 19. многомандатен избирателен район – Русенски, в изборите за 41-во Народно събрание”. Моля, квесторите, поканете господин Петър Даскалов за полагане на клетва.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия

Уважаеми дами и господа народни представители, Централната избирателна комисия е постановила Решение № 1733-НС

предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Валентин Алексиев Николов, избран от 23. многомандатен избирателен район и издигнат от Политическа партия ГЕРБ в 41-то Народно събрание. На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния

С вх. № 254-00-578 от 27 март 2012 г. до председателя на Народното събрание е постъпило заявление от Ивайло Ангелов Московски,

подавам оставка като народен представител, обявен за избран в мандата на 41-то Народно събрание с Решение № 1733-НС на ЦИК. Желая пълномощията ми като народен представител да бъдат прекратени предсрочно с решение на Народното събрание.”

Прекратява пълномощията на Ивайло Ангелов Московски като народен представител от 23. многомандатен избирателен район – София”. Режим на гласуване, моля.

Слушаме Ви, господин Димитров. господин Николай Налбантов – директор на дирекция „Енергийни политики, стратегии и проекти”, Светлана Маринова – началник-отдел в дирекция „Правна”,

„ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, № 154-01-108, внесен от Валентин Николов и група народни представители на 7 декември 2011 г., приет на първо гласуване на 25 януари 2012 г.

В чл. 12, ал. 2, т. 4, буква „б” думите „обучение на монтажници” се заменят с „обучение за придобиване на професионална квалификация за дейностите по чл. 21, ал. 1”.”

Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за енергийни обекти по чл. 24,

Предложение от народните представители Николов, Червенкондев и Русев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага

Дейностите по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2 се извършват от лица, които са вписани в регистър на лицата, извършващи такава дейност при Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и са получили удостоверение за това от председателя на агенцията или оправомощени от него длъжностни лица.

които: 1. са вписани в търговския регистър или са търговци по законодателството на друга държава – членка на Европейския или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация; 2. 2. разполагат със следния персонал, нает по трудово правоотношение: а) лице с висше техническо образование с подходяща за дейностите и съоръженията специалност, което контролира извършването на дейностите по чл. 20а и спазването на проектната документация; б) лица, които притежават професионалната квалификация по чл. 21, ал. 5; 3. имат застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на дейността им, включително при неизпълнение на изискванията на проектната документация, с размер на минималната застрахователна сума 100 000 лв.

1. са неограничено отговорни съдружници и заявителят е събирателно или командитно дружество, или 2. заявителят е едноличен търговец

Съответствието на лицата с изискванията по ал. 1 се удостоверява със: 1. посочване на единния идентификационен код по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър или документ, удостоверяващ качеството търговец съобразно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 2. копия от документи за образование, квалификация, трудови договори и уведомления по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда на персонала; 3. копие от застрахователния договор по ал. 1, т. 3. (5) Служители от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извършват проверка на документите по ал. 4 и могат да проверят на място наличието на изискванията по ал. 1, т. 2 и 3. При проверката на място служителите имат право: 1. на на достъп в помещенията, в които ще се извършва дейността; 2. да изискват писмени обяснения от персонала на лицата, кандидатстващи за регистрация; 3. да изискват всички документи, свързани с дейността на лицата, кандидатстващи за регистрация. (6) Когато лицата отговарят на изискванията по ал. 1, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица ги вписват в регистъра по чл. 20а и им издават удостоверение. (7) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица отказват регистрация, когато лицата не отговарят на някое от изискванията по ал. 1 или не представят документ по ал. 4.

и адресът за кореспонденция на регистрираните лица; 2. единният идентификационен код по чл. 23, ал. 1 от Закона за Търговския регистър

дейностите по чл. 20а, за които лицата се регистрират; 4. датата на издаване на удостоверението. (9) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица заличават от регистъра по чл. 20а и обезсилват издаденото удостоверение на регистрираното лице с мотивирана писмена заповед, при: 1. прекратяване или заличаване на търговеца; 2. промени, водещи до несъответствие с изискванията по ал. 1, т. 1 или 2; 3. липса на валидна застраховка по ал. 1, т. 3; 4. установяване от служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, че регистрираното лице системно не изпълнява задълженията си или не спазва обхвата на издаденото му удостоверение; 5. писмено искане от регистрираното лице; 6. възпрепятстване на проверка по чл. 20г, ал. 1 от от регистрираното лице или негови служители. (10) Заповедта по ал. 9 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Чл. 20в.

от Закона за устройство на територията и при спазване на инструкцията за монтаж, поддържане и експлоатация на производителя; 2. поддържат и ремонтират съоръженията при спазване на инструкцията за монтаж, поддържане и експлоатация на производителя; 3. не допускат дейностите по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията да се извършват от персонал, който няма професионалната квалификация по чл. 21, ал. 5; ал. 5; 4. не извършват дейностите по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията без валидна застраховка по чл. 20б, ал. 1, т. 3; 5. уведомяват председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за промени в наименованието и адреса си за кореспонденция в 7-дневен срок от настъпването им. Чл. 20г. (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор проверява веднъж на две години регистрираните лица за спазване обхвата на издаденото им удостоверение и условията, при които са го получили, и за изпълнение на задълженията им по този закон. (2) Извън срока по ал. 1 може да се извършват проверки на регистрираните лица (3) При проверките по ал. 1 и 2 служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор имат право на достъп в помещенията и до местата, които се извършва дейността, да изискват обяснения от персонала и предоставянето на всички документи, свързани с дейността на лицето. (4) Когато при проверките по ал. 1 и 2 се установи, че регистрираните лица не спазват обхвата на издаденото им удостоверение или не изпълняват задълженията си по този закон, служителите на Държавната агенция за предпишат мерки за отстраняване на нарушенията в подходящ срок; 2. образуват производство по налагане на административно наказание. (5) При При системно извършване на установените по ал. 4 нарушения председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица заличават лицето от регистъра по чл. 20а и обезсилват издаденото удостоверение с мотивирана писмена заповед. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Редът за издаване на удостоверението и вписване в регистъра по чл. 20а, и за проверките по чл. 20г, ал. 1 и 2 се определя с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, по предложение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Чл. 20е.

Благодаря Ви, госпожо председател. По Закона за конфликт на интереси писмено съм заявил за конфликт на интереси, но искам да обявя и устно:

Имам чувството, че когато искаме да създадем препятствия пред бизнеса – да не могат да се развиват тези съоръжения (в момента това правителство по всякакъв начин се опитва да спре развитието на възобновяемите енергийни източници), се чудим как и по какъв начин да намерим параграфи, параграфчета, за да не се случи това нещо.

Няма как на фирми, които по една или друга причина имат специалисти заварчици, от тях да се изисква наново да доказват, че са заварчици;

Всичко това се прави, за да се създаде допълнителна работа на Държавната комисия по метрология и стандартизация, включително и таксите, които би трябвало да се съберат. Уважаеми колеги, в момента философията беше да се откажем от големите мощности и да дадем възможност на малките – на покривите на съответните сгради да се построят от 5 до 30

не дай Боже, дойдат и ти влязат в къщата, ще искат и обяснение от тези, които са в къщата, защо и по какъв начин правят тези неща. Колеги, убеден съм, че и господин Червенкондев, и господин Николов – сегашният заместник-министър, вече са на друго мнение от това, което са предложили. Ако наистина тези, които бяха предложили текста, се бяха запознали с него, сами щяха да си го оттеглят. Не искам да използвам други и по-тежки аргументи, свързани с тези текстове. Колеги, откажете се от тези текстове. Те създават само пречки, създават работа на една комисия

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Аталай, Аталай, и в дискусиите, които проведохме в комисията, във връзка с тези текстове, наистина се убедихме, че първоначално предложените от нас текстове за лицензирането и съответно задължителните изисквания за сертифициране на тези фирми, които биха

този принцип и се отказахме от текстовете, свързани с лицензиране, но оставихме текстовете за регистрация. Защо ги оставихме? Защото наистина нашето желание е това, което правим и като

Но да не забравяме, че все пак те са енергийни производители и ще присъединят своето енергийно съоръжение към общата енергийна мрежа на страната. Не можем да си позволим фирми, които нямат необходимата компетенция, нямат необходимите познания, да тръгнат да правят – ако считат, че е толкова лесно да се направи на покрив някакво съоръжение, да отидат и да го монтират с неквалифициран персонал и съответно при присъединяването към енергийната мрежа да създадат някакви някакви проблеми, които биха били опасни от гледна точка на безопасност за системата и за хората, които са около тези съоръжения. Затова подкрепяме нашите текстове и предлагам да бъдат гласувани.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Червенкондев, ще Ви помоля наистина отново да прочетете текстовете и да вникнете в тях. Първото, което е, Вие създавате такива ограничения към фирмите, които ще монтират тези съоръжения. Даже искате на всяка монтажна група да има човек с висше образование, който да води цялата група. Ако имаме толкова хора с висше образование, които се занимават с монтажа на 5 киловата на покривите, на драго сърце! Още веднъж Ви казвам: не строим ядрени централи. Вие и без това нямате намерение да строите. Това са такива малки съоръжения, на които недейте да създавате съответните пречки – административни, от гледна точка на това дали е лицензионен или регистрационен режим.

да действате по този начин, защото рано или късно ще разберете грешката си. Правилникът за експлоатация на електрическите съоръжения дори не е чак толкова тежък с изискванията, които искате.

Няма. Преминаваме към гласуване. Първо поставям на гласуване предложението на народния представител Рамадан Аталай за отпадане на чл. 20а, 20б, 20в, 20г, 20д и 20е, всъщност за отпадане на предложения нов § 3. Режим на гласуване!

създаване на нов § 3 в редакцията, предложена ни от комисията.

Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации” или „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност „Възобновяеми енергийни източници”, включваща дейностите по ал. 1, както и сроковете на валидност на документите, удостоверяващи наличието на съответния вид квалификация, се определят с наредба на министъра на образованието, младежта и науката.” Няма. Подлагам на гласуване § 4 в редакцията, предложена ни от комисията.

Комисията предлага да се създаде нов § 5: „§ 5. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 1 думите „сгради и върху недвижими имоти към тях в границите на урбанизирани територии” се заменят с „присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии”. 2. В т. 2 думите „и върху недвижими имоти към такива сгради в производствени зони” се заменят с „присъединени към електропреносната или електроразпределителната мрежа в урбанизирани територии”.

с инсталирана електрическа мощност до 1.5 MW включително, за производство на енергия от водноелектрически централи.”

Предложението относно създаването на чл. 24а е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип предложението относно създаването на чл. 24б, което е отразено на систематичното му място в нов § 2. Предложение от народния представител Мартин Димитров, което е оттеглено. Предложение от народните представители Николов, Червенкондев и Русев, което е подкрепено по принцип от комисията.

За обектите по чл. 24, т. 1 условията за присъединяване се определят в становище, което се издава в срок до 30 дни от постъпване на искането, а в случаите по чл. 27, ал. 5 – срок до 15 дни от постъпване на искането. (4) В случаите по ал. 3 предварителен договор за присъединяване не се сключва, а договор за присъединяване се сключва при условията, определени в становището по ал. 3 и при издадено разрешение за строеж. (5) При искане за сключване на договор за присъединяване по ал. 4

Предложение от народните представители Николов, Червенкондев и Русев. Предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Мартин Димитров. Предложението е оттеглено. Комисията предлага да се създаде нов § 7: „§ 7.

Предложение от народните представители Николов, Червенкондев и Русев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Мартин Димитров. Предложението е оттеглено.

Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 5 относно алинеи 12 и 13. Предложение от народния представител Мартин Димитров. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 18: „§

Електрическата енергия от възобновяеми източници се изкупува от обществения доставчик, съответно от крайните снабдители по определената от ДКЕВР преференциална цена, действаща към датата на въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията на енергийния обект за производство на електрическа енергия, а за обектите по чл. 24, т. 1 – към датата на заявлението на извършено монтиране на инсталация за производство на електрическа енергия, подадено до разпределителното предприятие по реда на Наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката.” 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Сроковете по ал. 2 текат от датата на въвеждане в експлоатация на енергийния обект, съответно от датата на въвеждане в експлоатация на първия етап при поетапно въвеждане в експлоатация, а за обектите по чл. 24, т. 1 – от датата на сключване на договор за изкупуване на електрическата енергия. За енергийни обекти, въведени в експлоатация, и инсталации, монтирани след 31 декември 2015 г., сроковете за изкупуване се намаляват със срока от тази дата до датата на въвеждането в експлоатация, съответно монтирането.”

В случаите, когато инвестицията за изграждането на енергийния обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане, електрическата енергия се изкупува от обществения доставчик или съответния краен снабдител по групи цени, определени от ДКЕВР, при условията и по реда на съответната наредба

Въвеждането в експлоатация на енергийни обекти по ал. 1 се извършва по реда на наредбата по чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията, но не по-късно от 30 дни от датата на подаване на искане, придружено със съответните документи, включително за извършени 72-часови проби. (11) Когато е предвидено отделни части от енергийния обект да бъдат въвеждани поетапно в експлоатация, цената за изкупуване на електрическата енергия се променя при въвеждане в експлоатация на всеки следващ етап, като тя е средно претеглена цена към съответстващите инсталирани мощности между цената за изкупуване до датата на въвеждане в експлоатация на съответната част и определената от ДКЕВР преференциална цена към тази дата и се определя по методика, приета от ДКЕВР.” Няма. Подлагам на гласуване § 2, който става § 9, в редакцията на комисията.

Предложение от народните представители Николов, Червенкондев и Русев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създадат параграфи 10, 11, 12, 13, 14 и 15: „§ 10. В чл. 34 се създава ал. 7: „(7) За изкупената електрическа енергия по чл. 31, ал. 5 производителите заявяват издаване на гаранции за произход и ги прехвърлят на обществения доставчик, съответно на крайния снабдител по реда на наредбата по чл. 35, ал. 4.” § 11.

слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи” се заменят със придобиване на професионална квалификация за дейностите по чл. 21, ал. 1”. 2. В т. 4 думите „на монтажници на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи” се заменят със „за придобиване на професионална квалификация за дейностите по чл. 21, ал. 1”. § 12.

се наказва с имуществена санкция в размер от 3000 до 15 000 лв. (2) Лице, което не изпълни задължение по чл. 20в, т. 5, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.

извършващи такава дейност, и да има удостоверение за това, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв.“

67а“. § 15. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 20а: „20а. „Системно“ е извършването на три или повече нарушения на този закон или на нормативните актове по прилагането му в рамките на две календарни години.“ Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение по текстовете? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Иванов, което не е подкрепено от комисията. Гласували

Подлагам на гласуване параграфи 10, 11, 12, 13, 14 и 15 в редакцията на комисията.

Предложение от народните представители Николов, Червенкондев и Русев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 16: „§ 16. В § 7

Предложение от народния представител Мартин Димитров. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място като § 20. „Преходни разпоредби”. Предложение от народните представители Николов, Червенкондев и Русев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следното наименование на подразделението

Предложение от народните представители Николов, Червенкондев и Русев. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 17: „§ 17. (1) За енергийни За енергийни обекти, с изключение на водноелектрически централи с обща инсталирана мощност над 10 MW, за които към датата на влизане в сила на този закон са сключени предварителни договори за присъединяване и са изпълнени условията по § 6, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби или са сключени договори за присъединяване и които към датата на влизане в сила на този закон не са въведени в експлоатация, цената по договорите за изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми източници, считано от датата на влизане в сила на този закон, е действащата към датата на въвеждането в експлоатация на енергийния обект. (2) В случаите по ал. 1, когато е предвидено отделни части от енергийния обект да бъдат въведени поетапно в експлоатация и въвеждането в експлоатация на всички предвидени етапи не е извършено към датата на влизане в сила на този закон,

Предложението е оттеглено. Предложение от народните представители Николов, Червенкондев и Русев. Предложението е оттеглено. Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 5 и предлага да се отхвърли.

Предложение от народния представител Ариф Агуш. Предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Иван Иванов. Иван Иванов. Предложението по точки 1, 2, 3, 4 и по т. 5 относно ал. 14 е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 5 относно алинеи 12 и 13.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 18: „§ 18. (1) Преносното и разпределителните предприятия, след съгласуване с преносното, в срок до три месеца от влизането в сила на този закон изготвят съгласно десетгодишния план за развитие на преносната мрежа и плановете за развитие на електроразпределителните мрежи графици за присъединяване на обектите на производителите – страни по сключени предварителни договори за присъединяване на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, с изключение на обектите за производство на електрическа енергия от биомаса. (2) Графиците за присъединяване по ал. 1 се изготвят в съответствие с предвижданото развитие на преносната/разпределителната мрежа и поредността на сключените предварителни договори за присъединяване, а производителите – страни по сключени предварителни договори за присъединяване, се уведомяват за възможните срокове за присъединяване на всеки обект. (3) В срок до един месец от получаване на уведомлението по ал. 2 производителите – страни по сключени предварителни договори за присъединяване, писмено заявяват съгласие или несъгласие относно срока за присъединяване, за който са уведомени. (4) В случай на заявено съгласие по ал. 3 срокът за присъединяване се определя с анекс към съответния предварителен договор за присъединяване и срокът на договора е в съответствие с този срок. срок. (5) В случай на заявено съгласие по ал. 3, когато е подадено искане за сключване на договор за присъединяване, срокът за присъединяване се определя в този договор, а договорът за присъединяване е за посочения срок. (6) В случай на заявено несъгласие по ал. 3, както и в случаите на незаявяване, договорите се смятат за прекратени от датата на изтичане на срока, посочен в ал. 3, а ако е подадено искане за сключване на договор за присъединяване, то не се разглежда. (7) В случаите по ал. 4 и 5, срокът на валидност на внесената гаранция по § 6, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби се удължава в съответствие със срока на договора. (8) В случаите по ал. 6 внесеният аванс или гаранция по § 6, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби се връща, съответно се освобождава в срок до един месец от изтичането на срока по ал. 3. (9) Обектите на производителите – страни по сключени предварителни договори за присъединяване на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от биомаса, се присъединяват в срокове съгласно сроковете на договорите и сроковете по чл. 29, алинеи 5 и 6. (10) В 6-месечен срок след утвърждаване на 10-годишния план за развитие на мрежата електроенергийният системен оператор публикува на интернет страницата си плана, както и съгласуваните графици за присъединяване на отделните производители. (11) На всеки 6 месеца електроенергийният системен оператор публикува на интернет страницата си актуализирана информация за присъединените и кандидатите за присъединяване – производители на електрическа енергия от възобновяеми източници, с указания за мощността, типа на производството, присъединителното напрежение и населеното място.”

Прекратете гласуването!

ал. 1, т. 3, буква „д” накрая се добавя „с изключение на обекти за производство на енергия по чл. 24, точки 1 и 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници”.

Предложение от народния представител Мартин Димитров. Предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Иван Божилов. Комисията подкрепя предложението по принцип.

1. В § 41 се създава ал. 4: „(4) Лицата по чл. 47, които притежават лиценз за управление на данъчен склад, който към момента на влизането в сила на този закон е разположен в стратегически обект значение за националната сигурност, привеждат изцяло дейността си в съответствие с изискванията на закона, но не по-късно от 1 юни 2013 г.”. 2. Създава се § 41а: „§ 41а.

за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки

Предложението за създаване на § 20 и 21 е оттеглено. Комисията предлага да се създаде § 23: „§ 23. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на § 3, който влиза в сила от 1 април 2013 г.” Поставям на гласуване § 23 в редакцията на комисията.